Намираме се на последния параграф, кога влиза в сила бюджетът. Това е един нов бюджет, който благодарение на диалога, благодарение на дискусиите, благодарение на разбирането, което срещнахме с колегите в Бюджетната комисията, успяхме наистина да се постараем Оттам нататък видяхте, че когато се даде една такава по-разумна база и в залата срещнахме консенсус от 230 подкрепили § 1 на бюджета, което наистина не се случва често. често. Мисля, че това е начинът, по който трябва да работим – по пътя на диалога, по пътя на консенсуса, по пътя на намирането на нови решения дори цената да е да променим бюджета и да го направим на практика нов. Благодаря. Благодаря, господин Чобанов. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Каримански.

Аз искам да благодаря на всички колеги, които наистина бяха диалогични, с които работехме и в Комисията по бюджет и финанси. Благодаря на вицепремиера Василев, благодаря на Министерството на финансите, благодаря на всички онези, които положиха усилия този бюджет да бъде една добра актуализация до края на годината, така че да може да е в полза на бизнеса,

Благодаря, господин Председател. Аз ще бъда изключително кратък, тъй като сме в края на деня. Господин Каримански, към списъка с хората, на които да благодарим, следва да добавим и Вашето име. (Ръкопляскания.) Истината Истината е, че свършихте страхотна работа и обединихте всички. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Всички ние показахме, че днес може да определим деня на българския парламентаризъм. Не че сме станали еднакви. Всяка политическа сила има своята философия, своите идеи. Разбира се, ние запазваме своите критики към този бюджет, но искам да Ви кажа, че днес, както споменаха колегите преди мен, наистина показахме, че с консенсус, с разбиране можем да постигнем много повече, отколкото всяка една от политическите сили от нас. Ние днес взехме решения, мерки и финансиране на дейности, които са в полза на бизнеса и на хората, подкрепихме редица публични сектори, като образование, здравеопазване, култура, наука, земеделие, вътрешен ред и сигурност, вероизповедания, сигурно ще пропусна нещо от всичко това, което днес го взехме с консенсус. Нека така да работим оттук нататък в името на българските граждани. Предстоят ни тежки седмици и месеци, които са свързани със социални проблеми, политически проблеми, икономически проблеми, но когато работим така, ние и надявам се, тези след нас, ние ще успеем. Нека да работим за просперитета на нашата Родина. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ананиев. Други изказвания? Няма. Сега мисля, че в духа на консенсуса отсъствието на около 10 човека няма да е фатално, така че ние да започнем с гласуванията. Жалко, че лидерите не можаха да присъстват на тази дискусия, но може би същият консенсус цари в онази стая. смях.) Подлагам на гласуване предложението на господин Каримански,

Само да кажа, че този параграф, който беше представен като нов § 27, ще стане § 32, но това след малко ще го доуточним. Наложи се Комисията и успя да направи преномерацията. преномерацията. Гласували 201 народни представители: за 200, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието.

режим на гласуване. Гласували 194 народни представители: за 179, против 15, въздържали се няма. Предложението е прието.

режим на гласуване. Гласували 198 народни представители: за 197, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Това беше и последното гласуване по бюджета. (Ръкопляскания.) Господин Василев има думата. Заповядайте, господин Вицепремиер. Благодаря, господин Председателстващ. Аз само искам да благодаря на екипа на Министерството на финансите, както и на всички народни представители,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер! Съвсем заслужено благодарихме на господин Каримански и на цялата Бюджетна комисия за тази нечовешка работа, която трябваше да извършат в много кратък период от време.

огромно усилие коства – психическо и физическо, гласуването на бюджета, който е изключително сложен като гледане, като гласуване. Благодарности за господин Вигенин и за всички колеги (ръкопляскания), които ръководеха заседанията, особено в тази изключително тежка, изнервена, ужасна обстановка, в която те все пак успяха да запазят мира в залата, да запазят добрия тон, да запазят колегиалност и добро отношение. Мисля, че усилията на всеки един човек трябва да бъдат

Каримански. ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ (ИТН): Извинявайте, само една минутка. Забравих да благодаря и най-искрено се извинявам, че забравих за това нещо – благодаря на целия ми екип в Комисията по бюджет и финанси. Благодаря Ви. Извинявам се, благодаря на стенографите, защото имаха търпението, и наистина се радвам, че стенографите оттук нататък ще бъдат оценявани малко повече. Благодаря Ви. ВИГЕНИН: Малко прозвуча така сякаш като за последно. С това изчерпахме планирания дневен ред за днес. Следващо заседание утре в 9,00 ч. Закривам заседанието.